lokum hafa borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við eftirfarandi fyrirspurnum; frá Guðnýju Birnu Guðmundsdóttur á þskj. 1649, um áætlanir um mönnun í heilbrigðiskerfinu,

Öll viðbrögð við fjármálaáætlun sýna að aðgerðir hæstv. ríkisstjórnar gegn verðbólgu eru of veikar og það eru kjarasamningar í haust. En hvað getum við þá gert núna áður en þingið fer í sumarfrí?

og kemur í veg fyrir að við göngum inn í enn eitt árið af verðbólgu og vaxtahækkunum. Forseti. Ef hæstv. ríkisstjórn er reiðubúin að stíga upp núna og nýta tímann fram að þinglokum þá erum við í Samfylkingunni boðin og búin til að leggja okkar af mörkum. Vissulega hafa verið gerð mistök í hagstjórninni en það þýðir ekki að hengja haus yfir því. Núna þarf að horfa fram á veginn og því spyr ég hæstv. forsætisráðherra: Kemur til greina að nýta tímann sem við höfum fram að þinglokum til að ráðast í aðgerðir sem verja heimilin og stuðla að stöðugleika á vinnumarkaði? til greina að ná saman fyrir þinglok um leigubremsu í fyrsta lagi og í öðru lagi um aukinn stuðning við fólk í gegnum vaxtabætur? Auðvitað er mjög mikilvægt að þingið sinni störfum sínum allt þar til þing fer í hlé einhvern tímann í sumar og að sjálfsögðu eru stór mál undir sem er verið að ræða og kannski eitt af þeim stærstu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar

hafna að hafi verið gerð. Við komum út úr heimsfaraldri með þá einstöku stöðu að kaupmáttur allra tekjutíunda jókst í gegnum heimsfaraldur. Við beittum ríkissjóði af fullum þunga, jafnvel of mikið, segja menn núna, á sama tíma og við vorum gagnrýnd fyrir að ganga ekki nógu langt. Síðan þá höfum við gripið til markvissra aðgerða til að kæla hagkerfið, hægja á fjárfestingu og boðum aukið aðhald á tekju- og gjaldahlið. Hv. þingmaður ræðir hér kjarasamninga og að það sé mikilvægt að þeir verði velferðarsamningar. Ég ætla að fá að rifja upp fyrir hv. þingmanni að lífskjarasamningarnir sem voru gerðir 2019 voru gerðir með ríkulegri aðkomu stjórnvalda en lengi hafði sést. Þar voru ótal breytingar boðaðar og staðið við, hvort sem það var breyting á skattkerfinu og upptaka þrepaskipts skattkerfis, skattalækkun fyrir tekjulægstu hópana, uppbygging á húsnæðismarkaði, lenging fæðingarorlofs eða efling barnabótakerfisins. Ef hv. þingmaður hefur einhverjar áhyggjur af því að hér verði ekki áfram unnið í góðu samráði við aðila vinnumarkaðarins, sem við höfum gert hingað til og hyggjumst gera áfram, þá þarf hún ekki að hafa áhyggjur af því. Þeir samningar sem gerðir voru síðast voru skammtímasamningar vegna eðlilegrar óvissu um verðbólguþróun. En hafandi sagt þetta þá ætla ég bara að taka undir með hv. þingmanni: Brýnasta verkefnið er að verðbólga fari niður, og hún mun fara niður. Við erum auðvitað í þeirri stöðu hér að atvinnustig er mjög hátt, atvinnuleysi mjög lágt, umsvif í kerfinu eru mjög mikil og það er að sumu leyti góð staða miðað við ýmis önnur ríki sem við berum okkur saman við. En hins vegar er alveg augljóst að verðbólgan og vaxtastig er það sem leggst mest á

er vandi sem er að fara að birtast á næstu tveimur, þremur mánuðum. Það er talað um að snjóhengja lána, óverðtryggðra lána sem eru að losna af föstum vöxtum, blasi við núna í haust. Við erum að sjá sögulegar vaxtahækkanir, mögulega mikla vaxtahækkun í fyrramálið.

með óbreytt ástand inn í sumarið, vitandi það að niðurstaða kjarasamninga í haust er að fara að leggja grunn að verðbólgunni á næsta ári, vitandi það sem verkalýðshreyfingin í dag er að tala um varðandi leigubremsu, varðandi vaxtabætur, varðandi styrkingu á þessum kerfum. Þannig að ég ítreka mína spurningu: Verður ekkert meira gert en það sem birtist í fyrstu drögum að fjármálaáætlun og flestir eru sammála um að er ekki nóg til að vinna gegn verðbólgu?

Þó að hv. þingmaður telji að það sem gerðist fyrir fjórum mánuðum telji ekki þá ætla ég samt að leyfa mér að rifja það upp fyrir hv. þingmanni að lífið byrjaði ekki í gær. Við hækkuðum hér skerðingarmörk vaxtabóta um 50% um áramótin, við hækkuðum húsnæðisstuðning, og ég ætla að rifja það upp því að hér er rætt sérstaklega um verkalýðshreyfinguna: Hún situr í

áramót þar sem tekið var upp skráningargjald á tilteknum leigusamningum. Við erum á þessari vegferð þannig að verður þetta tekið til umræðu? Já, ég veit ekki nákvæmlega hvenær hópur innviðaráðherra skilar af sér, en þar sitja aðilar vinnumarkaðarins. Og ég vil bara ítreka það, af því að hv. þingmanni verður tíðrætt um kjarasamninga: Hér er starfandi þjóðhagsráð og þar er farið yfir þessi mál og það munu koma fram tillögur þar, hér eftir sem hingað til.

Ég hjó eftir því þegar við vorum saman í sjónvarpsþætti að ríkisstjórnin var svolítið upptekin við að tala um að hún hefði setið lengst allra þriggja flokka stjórna. Það er bara fínt, ég óska henni til hamingju með það, það væri kannski meira um vert að vita hvað hún væri nákvæmlega að gera. Það er það sem er ákall eftir. Þegar við ferðumst um landið, hvert sem við förum, norður, vestur, austur, suður, þá er verið að tala um að ríkisstjórnin verði að fara að taka ákvarðanir sem skipta fólkið máli. Hér var verið að tala um vexti og verðbólgu. Það er ekkert verið að liðka fyrir því og ég heyri ekki betur en að forsætisráðherra ætli sér lítið að gera núna áður en þing hættir í sumar. Það er sama varðandi orkuskiptin, það vantar ákvarðanir í orkumálum o.s.frv. en það sem kannski truflar mig mest og mín spurning til hæstv. fjármálaráðherra beinist að, er að einn lykilþáttur varðandi baráttuna við verðbólguna til að fá hér stöðugleika eru kjaraviðræður. Við erum að sjá að Seðlabanki Íslands hefur ítrekað sagt að það sé ófært að hann einn,

að menn viti að ríkissáttasemjari hafi heimildir til þess að liðka fyrir í kjaradeilum og ganga inn í snúnar kjaradeilur, og þær eru snúnar og mjög erfiðar fram undan. Var eining um þetta í ríkisstjórn, að fresta þessu máli fram á haust?

Það liggur fyrir að málið hafði verið afgreitt í ríkisstjórn og í þingflokki Sjálfstæðismanna þannig að við studdum það að málið kæmi strax fram. En á endanum, eins og gefur að skilja, verður það að vera mat viðkomandi ráðherra hvort hann vill mæla fyrir málinu og hann mat aðstæður með þeim hætti að það yrði ekki gert núna. ég tek undir með hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að þessar umbætur eigi sér stað á ramma vinnumarkaðslöggjafarinnar. Hér hefur líka verið vísað til þess að ríkisstjórnin hafi lifað lengi og menn kalli eftir einhvers konar uppgjöri, heyri ég, á því hvað hún hefur verið að gera. Það er nú í mörg horn að líta. Við erum í miðri stafvæðingu opinbera kerfisins alls og Stafrænt Ísland er til vitnis um það. Við höfum verið á undanförnum árum í sérstöku uppbyggingarátaki í innviðum. Ríkisstjórnin hefur rekið efnahagsstefnu og eins og með allar efnahagsstefnur hafa menn verið að leita að nokkrum meginmarkmiðum. Það er markmið með efnahagsstefnunni t.d. að tryggja fulla atvinnu á Íslandi. Hvernig gengur það? Það hefur gengið mjög vel, hærra atvinnustig á Íslandi en hjá flestum öðrum þjóðum. Við höfum haft það sem markmið með þessari efnahagsstefnu, eins og allar góðar efnahagsstefnur eiga að gera, að þróa atvinnulífið. Það eru að verða gríðarlega miklar breytingar á íslensku atvinnulífi, sjáið það sem er að gerast í ferðaþjónustunni og síðan allar nýju greinarnar, hvort sem við horfum til tækniþróunar, hugbúnaðarþróunar á Íslandi, þess sem er að gerast í lyfjageiranum eða í fiskeldi, landhelgi o.s.frv.; nýir sprotar eru að verða til úti um allt land og m.a. á grundvelli rannsókna og þróunarstarfs og fjárfestingar í slíku.

sem mér finnst hins vegar verra er að ríkisstjórnin treystir sér ekki til að taka þessi erfiðu samtöl sem þarf til þess að taka ákvarðanir í stórum málum. Hluti af því er m.a. að klára það að afgreiða heimildir til ríkissáttasemjara. Það er hluti af þessum erfiðu samtölum sem ríkisstjórnin treystir sér ekki í.

forseti. Ég sagði nú reyndar ekki, þó að hv. þingmaður hafi þóst heyra mig segja það: Sjáið þið ekki veisluna? Ég hef hins vegar ekkert haldið aftur af mér við að benda á staðreyndir um það hvernig efnahagsleg þróun hefur verið í landinu. Ég geri mér fulla grein fyrir því að hækkandi vextir eru ekkert gamanmál en þeir eru ekki til komnir vegna kreppu eins og sumir virðast telja. Það er of mikil þensla í samfélaginu og í hagkerfinu er verið að reyna að kæla. Það er fullt atvinnustig. Kaupmáttur er mjög hár, hann er hærri en víðast annars staðar. Kaupmáttur lægstu launa er líka hár á Íslandi. En þessu er ógnað af verðbólgunni og verðbólguhorfum. Í samhengi við húsnæðislánin, sem hv. þingmaður nefnir hér, þá er ástæða til að hafa áhyggjur af þeim sem hafa séð mjög mikla aukningu á greiðslubyrðinni. En við getum samt ekki horft fram hjá því á sama tíma að þrátt fyrir allt þá hafa verið hér neikvæðir raunvextir.

En þrátt fyrir öll stóru orðin um að þetta væri algjörlega ótækt þá fór eins og ég óttaðist og spáði reyndar oftar en einu sinni hér í þinginu; boðað var til blaðamannafundar og kynnt einhvers konar gervisamkomulag sem breytir engu í raun.

áður en málið er tekið fyrir í sameiginlegu EES-nefndinni? Er það til þess fallið að styrkja stöðu okkar þar að forsætisráðherrann sé þegar búinn að lýsa yfir uppgjöf í málinu

Það hefur verið markmiðið því að við höfum bent á að fram að því stöndum við ekki jafnfætis öðrum flugfélögum í Evrópu. Samkvæmt löggjöf ESB á að fella þetta flug undir ETS-kerfið að hluta eða í heild 1. janúar 2027.

og raunar tók ég þar fram að það mál ætti að sjálfsögðu eftir að ræðast bæði hér á Alþingi, í utanríkismálanefnd og á réttum stöðum — þá getur Ísland framlengt núverandi kerfi endurgjaldslausra losunarheimilda út árið 2026 þar til þessi kerfisbreyting verður innan Evrópu.

Það hefur alltaf legið fyrir af minni hálfu að við tökum undir þau sjónarmið sem Evrópusambandið hefur markað um það að við viljum draga úr losun frá flugi. Þetta mál hefur aldrei snúist um það að við eigum að vera algerlega undanþegin þeim markmiðum. Þetta mál snýst um að

Hæstv. forsætisráðherra segir það alla vega hreint út að markmiðið sé að fólk sé ekki að fljúga svona mikið. Menn eigi ekki að vera að þvælast eins mikið og þeir gera núna. Á sama tíma er gríðarleg uppbygging í gangi í Keflavík

Það er ekki annað að sjá en að ríkisstjórnin sé að láta plata sig. Með afslætti í tvö ár þá ætlar hún að gangast undir þetta. Og menn geta rétt ímyndað sér hvernig það mun ganga að semja við Evrópusambandið þegar búið er að festa okkur í þessa hlekki

Það er mikilvægt markmið. Og það sem meira er, ég hef fulla trú á því að það muni takast. Ég hef áður rætt við hv. þingmann um fyrstu rafflugvélina og ég held að við eigum eftir að sjá ótrúlega hraða þróun á því sviði hvað varðar græna orkugjafa, fyrst á styttri vegalengdum og síðar á þeim lengri. Hins vegar er það svo að samkeppnisstaða okkar var skert vegna landfræðilegrar legu á þessu tímabili þar sem ekki er búið að breyta kerfinu hvað varðar flug út úr EES-svæðinu. Við erum að sjálfsögðu búin að slá þann fyrirvara að ef sú breyting verður ekki þá breytir það að sjálfsögðu myndinni. Það sem ég tel mikilvægast í þessu er að með þessum sameiginlega skilningi liggur fyrir viðurkenning á sérstöðu Íslands.

Og sérstaða Íslands er viðurkennd og þar með er verið að tryggja okkar þjóðhagslegu hagsmuni í þessu máli.

að ég geti vissulega tekið undir að ríkisstjórnin hafi ekki gert neitt af því sem undir hana heyrir til að trappa niður verðbólguna þá get ég engan veginn tekið undir með seðlabankastjóra að bankinn neyðist til að hækka vexti trekk í trekk vegna verðbólgunnar. Seðlabankinn neyðist ekki til að gera eitt né neitt. Hann er hins vegar greinilega búinn að ákveða að fórna heimilunum fyrir bankana vegna eigin mistaka, sem er of langt mál að rekja hér. Ég hef oft bent á þá fásinnu að fólk, sem enginn hefur kjörið, hafi slík völd yfir afkomu heimilanna og geti leitt þau í slíkar ógöngur að margar fjölskyldur munu aldrei bíða þess bætur. Það nær hreinlega ekki nokkurri átt að þrjár manneskjur í Seðlabankanum hafi meiri völd en ríkisstjórnin, alþingismenn, sveitarstjórnir og verkalýðshreyfingin samanlagt, að kjörnir fulltrúar landsins hafi minni áhrif á fjárhag heimilanna en örfáir einstaklingar uppi í Seðlabanka. En sú er staðan í dag. Þegar peningastefnunefnd er skoðuð kemur í ljós að hún er ákaflega einsleit. Allir nefndarmenn hafa sterk tengsl við fjármálageirann og í henni er enginn fulltrúi neytenda. Einnig má færa rök fyrir því að fólk sem er með í kringum 2 milljónir í laun á mánuði sé ekki hæft til að dæma almenning, alla hina, í ánauð bankanna og til húsnæðisleysis. Fólk með slíkar tekjur deilir ekki kjörum með almenningi og á því auðvelt með að dæma almenning í ánauð bankanna á grundvelli úreltra hagfræðikenninga. Gleymum því ekki að fyrrum seðlabankastjóri Bandaríkjanna, stýrivaxtafíkillinn Paul Walker, sagði á sínum tíma að til þess að ná verðbólgu niður þyrftu lífskjör að lækka og það er í alvöru hugmyndafræði peningastefnunefndarinnar. Þær kenningar sem Seðlabankinn starfar eftir hafa það beinlínis að markmiði að lækka lífskjör almennings. Þau eru öll á grænni grein og geta því talað fjálglega um ásættanlegan fórnarkostnað eða að auðvitað sé ekki hægt að bjarga öllum. Stóra málið er hins vegar að ef þau væru ekki raunvaxtafíklar að missa sig í rétttrúnaðinn þá þyrfti ekki að bjarga neinum. Því spyr ég: Ætlar hæstv. fjármálaráðherra og ríkisstjórnin að standa áfram á hliðarlínunni á meðan þrír nefndarmenn peningastefnunefndarinnar leiða þúsundir heimila og fyrirtækja í glötun? Er einhver von til þess að hann og þessi ríkisstjórn axli einhvern tímann ábyrgð sína gagnvart heimilum landsins sem kjörnir fulltrúar eða eruð þið bara búin að gefa þetta eftir? Við erum í miðju þingi og höfum verið með aðgerðir á þessu þingi til þess að mæta stöðu þeirra sem minnst hafa á milli handanna. Við höfum sagt frá upphafi að okkar aðgerðir myndu annars vegar snúast um það að nýta ríkisfjármálin til að styðja við lægri verðbólgu og hins vegar að grípa til aðgerða til að verja stöðu þeirra sem eru viðkvæmastir fyrir verðbólguhækkun. Um það vitna aðgerðir okkar um síðastliðin áramót og nú höfum við boðað að á þessu þingi verði lögð til breyting á almannatryggingakerfinu til þess að hækka bætur í takt við verðhækkanir sem eru umfram forsendur fjárlaga. Að öðru leyti er dálítið erfitt að fara inn í svona stórt mál í stuttri fyrirspurn. Hér er í raun og veru þeirri kenningu varpað fram að við eigum ekki að vera með sjálfstæða peningastefnunefnd sem hafi vaxtaákvörðunartæki með þeim hætti sem á á við í dag. Ég held að býsna mikið sé sagt með því. Hér á þinginu hefur verið samstaða um að reka sjálfstæðan seðlabanka, hafa hér sjálfstæða peningastefnunefnd og fela Seðlabankanum það verkefni að vernda verðgildi peninganna og að stefnt skuli að því að verðbólga í landinu sé að jafnaði í kringum 2,5%, og að færa þurfi fram sérstaka greinargerð ef verðbólgan fer út fyrir vikmörk sem eru þá 4%. Þetta er það grundvallarkerfi sem við erum með. Auðvitað hafa verið smíðuð önnur stjórntæki sömuleiðis sem Seðlabankanum standa til boða og sumum þeirra er verið að beita um þessar mundir. (Forseti hringir.)

40 millj. kr. lán með vaxtabyrði upp á 100.000 kr. þegar þetta brjálæði hófst er núna komið með vaxtakostnað upp á 300.000 og á morgun bætast líklega við 33.000 kr. í viðbót. Þetta er að fórna heimilunum.

Það getur vel verið að glæpurinn sé framinn í skjóli laga og verði þannig aldrei skilgreindur sem slíkur. En hvað er það að koma þúsundum heimila á vonarvöl með markvissum hætti annað en glæpur, glæpur sem í mínum huga mætti líkja við landráð?

Þessi málflutningur, um að betra væri fyrir heimilin að sleppa vaxtahækkunum, gengur einfaldlega ekki upp í mínum huga. Ef þú Ef þú tekur það stjórntæki úr höndum Seðlabankans, eins og mér finnst vera látið liggja að hér að ætti að gera, þá hefur nákvæmlega ekkert verið gert

mun það að sjálfsögðu bitna á heimilunum, fyrst á þeim sem hafa minnst milli handanna. Að sjálfsögðu mun það brjótast út í kjörum húsnæðislána og í öllum vaxtakjörum á markaðnum. Hækkanir Seðlabankans eru til þess að slá á væntingar um það hversu lengi þetta tímabil mun vara. En þetta er grundvallarumræða um það hvort við eigum yfir höfuð að láta Seðlabankann hafa vaxtaákvörðunartækið.

Leiðtogafundur Evrópuráðsins var haldinn hér á landi í síðustu viku. Á hann mættu æðstu ráðamenn margra Evrópuríkja líkt og frægt er orðið og ráðist var í ýmsar framkvæmdir og fjárfestingar vegna fundarins, ekki síst af hálfu löggæsluyfirvalda. Óljóst er hver heildarkostnaður ríkisins var af fundinum en tölum hefur verið fleygt allt upp í 4 milljarða. Fram hefur komið að öryggisgæsla hafi verið stærsti kostnaðarliðurinn vegna fundarins. Fram hefur komið í fréttum að fest hafi verið kaup á miklu magni af skotvopnum í aðdraganda fundarins, hundruðum sjálfvirkra byssa sem lögreglumenn báru hér víðs vegar um miðbæinn dagana sem fundurinn fór fram. Þær spurningar hafa í kjölfarið vaknað hvað skuli svo eiginlega að gera við þessi vopn, hvort lögreglan hyggist eiga þau áfram eða selja þau. Þær spurningar vakna bæði vegna sjónarmiða um kostnað og af áhyggjum af því hvort hér sé um að ræða verulega og mögulega varanlega aukningu á vígbúnaði lögreglunnar. Ég spyr því hæstv. dómsmálaráðherra hvað hann hafi í hyggju með öll þessi vopn, hvort fundurinn hafi í reynd verið nýttur til að réttlæta stóraukinn vígbúnað íslensku lögreglunnar, hvort ætlunin sé sú að lögreglan haldi öllum þessum vopnum eða hvort þeim verði fækkað nú þegar fundurinn er yfirstaðinn.

Það er alveg rétt að þessi stóri fundur var mikil áskorun fyrir löggæsluna í landinu og krafðist mikils undirbúnings. Hann birtist í mörgu, til að mynda mikilli og aukinni menntun lögreglumanna, mjög strangri þjálfun lögreglumanna alls staðar að af landinu, sem tóku þátt í þessu, og síðan búnaðarkaupum til að styðja við að geta sinnt þessu hlutverki.

okkar lögreglumenn, okkar lögreglufólk, alls staðar að af landinu, búa yfir betri menntun, gríðarlega mikilli þjálfun og auknum búnaði af mörgu tagi. Við erum sem sagt með enn öflugra og reynslumeira lögreglulið en við höfðum fyrir. Ég hef líkt þessu við það að oft talað um að það sé mikil leikreynsla fyrir nýliða í landsliði að spila stóra landsleiki. Þetta var okkar stóri landsleikur á þessum vettvangi. Við komum til með að búa að því til lengri tíma. Það stendur ekki til að selja neitt af þeim búnaði, eftir því sem ég best veit,

Virðulegi forseti. Nú eru rétt tveir mánuðir frá því að riða greindist á bæ í Miðfjarðarhólfi og telst það nú sýkt hólf. Riða hefur verið greind á tveimur bæjum og enn standa aðgerðir yfir við greiningu á svæðinu. Það er alltaf áfall þegar riða greinist í sauðfé og aflífa þarf allan stofninn. Þeim fréttum að riðusmit hafi greinst í Miðfjarðarhólfi, í Mekka sauðfjárræktarhéraða landsins, sem áður var talið hreint, er erfitt að kyngja og hugur okkar er hjá þeim bændum sem þurfa að drepa allt sitt fé á nokkrum dögum fyrir sauðburð. Það er áfall sem ekki nokkur bóndi á að þurfa að ganga í gegnum. Aðgerðum er lokið á þeim tveimur bæjum sem riða hefur greinst á. Strax eftir greininguna fór fram smitrakning á öðrum bæjum, á því fé sem hafði verið flutt og selt á aðra bæi frá þeim. Þetta er samkvæmt reglugerð um útrýmingu á riðuveiki og er nýtt til þess að útiloka frekari smit á svæðinu. Bændum er gert að afhenda féð og var farið fram á það að það yrði gert á sauðburðartíma, eins erfið og sú aðgerð er bæði fyrir menn og dýr. Vissulega krefst sú aðgerð að riða hafi greinst á þeim bæ sem kind er komin frá en niðurstaða um greininguna á hjörðinni liggur vart fyrir. Bændur hafa mótmælt því að þurfa að afhenda fé í sauðburði og eins er engin staðfesting á því að þeir fái það bætt. Það hefur verið staðfest að þessum aðgerðum hefur þó verið frestað til 19. júní næstkomandi. Ég vil spyrja hæstv. matvælaráðherra í þessu sambandi: Hver er staðan í greiningum á þeim sýnum sem tekin voru af hjörðinni sem skorin var niður á Urriðaá?

svæði og hólf sem hefur verið hreint af riðu, og áfallið er þess vegna ekki bara að því er varðar búskapinn heldur líka samfélagið og innviðina. Af þeim sökum hef ég verið líka í sambandi við fulltrúa í sveitarstjórn til að það sé alveg á hreinu að stjórnvöld, hvort sem það er heima eða á landsvísu, standa með bændum í þessu áfalli. Við höfum hins vegar breytt um aðferðafræði og nálgun í því að útrýma riðu og þá með því að

Þessi greining er í fullum gangi en það tafði fyrir greiningunni að það kom upp eldur í einu húsi Tilraunastöðvar Háskóla Íslands að Keldum í lok apríl. Það er mikill fjöldi sem þarf að greina og verið að leggja allt kapp á að finna lausnir til að auka afkastagetuna svo niðurstöður geti legið fyrir sem allra fyrst. Þingmaðurinn spyr hvort ekki sé skynsamlegt að bíða með sýnatöku. Þá vil ég segja það með almennum hætti að ég hef ekki forsendur sjálf sem ráðherra til að meta hvernig best er að haga smitrakningu í búfé en ég held að það gæti verið gott í þessu máli sem og öðrum að allt sé unnið í réttri röð á grundvelli gagna og þekkingar og ég treysti yfirdýralækni vel til þess, sem ber þá faglega ábyrgð á smitsjúkdómum í búfé, og hef lagt á það áherslu í mínum samtölum við heimamenn og Matvælastofnun að við stöndum saman í þessu verkefni sem hefur það markmið að losna við riðu fyrir fullt og allt.

En reglugerð sem fjallar um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar er frá 2001 og er barn síns tíma að því leyti að nú hefur komið fram ný tækni, sem hefur verið nokkuð til umræðu, sem er arfgerðargreining á sauðfé til varnar riðunni og eins vegna kostnaðar og bóta til bænda sem þurfa að skera niður vegna riðu. Samkvæmt reglugerðinni skulu bændur fá greiddar bætur samkvæmt gildandi búvörusamningi meðan fjárleysi varir og ekki er minnst á kostnað við kaup á líffé þegar á að hefja búskap aftur,

Ég hef samþykkt tillögu yfirdýralæknis um breytta nálgun við niðurskurði á riðu og sú vinna er hafin og tilkynnt verður um næstu skref í þeim efnum á viðeigandi Þar eru ýmis fagleg álitaefni sem þarf að taka til skoðunar við endurskoðunina. Það er til afar mikils að vinna að þetta gangi vel en eins og sérfræðingar Landbúnaðarháskólans sýna fram á er hægt að ná mjög miklum árangri á tiltölulega skömmum tíma svo lengi sem riðuveiki er bundin við tiltölulega lítil svæði.

Það er ekki hægt að samþykkja frumvarp sem vegur að sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga og skipulagsvaldi þeirra. Umsagnir sveitarfélaganna hníga allar í þessa átt og það gengur ekki að ríkisvaldið ætli sér að breyta lögum til að keyra yfir erfið og óþæg sveitarfélög. Samkvæmt þessu frumvarpi verður það ráðherra sem fær í hendur alræðisvald og það er ekki hægt að samþykkja slíkt. Svona mál þarf að vinna í algjörri sátt við sveitarfélögin og sú umræða hefur ekki farið fram. Það eru ekki bara sveitarfélögin sem eiga þarna í hlut heldur hafa eigendur lands eitthvað um það að segja hvort þeirra eign verði nýtt á þennan hátt. Mér er það til efs að þetta frumvarp standist eignarréttarákvæði stjórnarskrár. Þess vegna mun ég greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi.

Ég vil taka það fram að hið hefðbundna skipulagsferli sveitarfélaga er alltaf æskilegasta leiðin en hér er verið að útfæra leið sem hægt er að grípa til, m.a. að frumkvæði sveitarfélaga, ef stefnir í ágreining sem þarf að leysa í ljósi þess að um er að ræða framkvæmd sem ekki er spurning hvort eigi að fara í heldur með hvaða hætti. Með þessu er einmitt verið að setja hagsmuni almennings í forgrunn, þ.e. það er verið að tryggja leið þegar ágreiningsmál koma upp þegar þarf að fara í uppbyggingu á þjóðhagslega mikilvægum innviðum. Það er ekki nóg að afla orkunnar, við þurfum líka að geta flutt hana. Almenningur hefur enn sömu tækifæri og leiðir til aðkomu í þessum málum líkt og í hefðbundnum skipulagsmálum og allir aðrir ferlar sem fyrir eru halda sér. Hér er einungis klárlega verið að setja inn viðbót.

Ég vísa til frávísunartillögu um þetta mál sem borin var upp á fyrri stigum. Þetta mál er í fyrsta lagi ekki nógu vel unnið.

Það er ekki búið að sýna fram á það hvað þetta varðar. Enn og aftur er þessi ríkisstjórn að leggja fram frumvarp til laga sem ekki hefur farið fram úttekt á hvort standist stjórnarskrá. Ég mun greiða atkvæði gegn þessu máli. greiða atkvæði gegn þessu máli. Ef fara á út í einhverjar breytingar í þessa áttina þá þarf að vinna það miklu betur og í samráði við sveitarfélögin. Það er þeirra að ákveða sín málefni en ekki annarra.

Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi erum við að stíga mikilvægt skref í því að bæta stjórnsýslu og feril þess þegar mikilvægir innviðir eins og raflínur eiga

Herra forseti. Það veldur mér áhyggjum þegar hv. þingmaður talar um að hér sé verið að stíga mikilvægt skref þar sem ég tel það vera í ranga átt. Það er sannarlega þannig að það er ákveðin skilvirkni fólgin í því að einhverjum ákveðnum aðila sé falið að taka ákvarðanir fyrir aðra. Það er hins vegar ekki réttlætanlegt að taka ákvörðunarvaldið af sveitarfélögum nema til þess sé brýn nauðsyn. Ég held að það viti það hver manneskja hér í þessum sal að að baki þessu frumvarpi liggja m.a. mál þar sem ekki er ágreiningur um hvort heldur hvernig eigi að fara í tilteknar framkvæmdir. Það er ekki réttlætanlegt að mínu mati að svipta sveitarfélög stjórnarskrárbundnum rétti sínum til að ráða sínum málum á þeim forsendum sem liggja hér að baki. Og ég endurtek: Það hefur ekki farið fram mat á því hvort útfærslan á þessum ákvæðum

hvað varðar þessa litlu í greininni. En þegar hér kemur frumvarp um hina stóru þá virðist vera hægt að færa jafnvel þúsundir og tugþúsundir tonna á milli ára. Ráðgjöf Hafró er ekki heilagri en svo.

Hér er verið að bregðast við slæmu ástandi í Landsrétti slíkur að það má efast um að réttaröryggi landsmanna sé tryggt. Við upphaf þessa árs voru óafgreidd mál 366. Það er verið að bæta við einum dómara í Landsrétt.

vera til bóta en óvíst sé að það dugi til. Hann teldi raunar rétt að fjölga dómurum frekar tímabundið um þrjá því að þrír landsréttardómarar dæmdu að jafnaði í hverju máli og þannig væri hægt að vinna bug á málahalanum. Þannig hefði verið hægt að tryggja réttaröryggi en því miður felldi meiri hlutinn þá tillögu mína við afgreiðslu í lok 2. umr. og er það miður.